Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje u 2010. godini i strateški dokument mreža visokih učilišta i studijskih programa u Republici Hrvatskoj. Predlagatelj nema namjeru obrazlagati Izvješće. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu.